**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na: - Izvješće o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, za prvo polugodište 2008. godine Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 125., stavak 2. Zakona o proračunu. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za financije, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pa ovo je možda neuobičajeno, ali da se nastavljaju dvije rasprave. Najprije izvješće za prošlu godinu, a sada izvješće za prvih 6 mjeseci no tako je kao što je. Ali možemo isto tako vidjeti kontinuitet nečega. No ono što bih želio reći ove podatke koje ću ovdje čitati nisu izmišljeni podaci Ministarstva financija nego su podaci Državnog zavoda za statistiku i Hrvatske narodne banke i s obzirom da je danas bilo ovdje izvješće i guverner Hrvatske narodne banke ja mislim da je on u svom izvješću istaknuo i dobre poteze fiskalne politike jer gledajte niti bi samo monetarna politika niti bi samo fiskalna politika mogla odgovoriti zadacima koji koji su bili pred nama jer htjelo, htio netko ili ne htio priznati bez obzira na sve inflatorne udare u prvih 8 mjeseci sve međunarodne financijske institucije su ocijenile da je hrvatsko financijsko tržište to spremno dočekalo i nije bilo značajnijih potresa. No, kažem no svatko ima pravo na svoje gledanje i svoj pogled i na kraju krajeva to je demokracija. O tome tko je bio u pravu odlučuju birači nakon 4 godine pa prije godinu dana su pokazali kako su ocijenili politiku fiskalnu HDZ-a i monetarnu politiku koju je vodila Hrvatska narodna banka u 2007. godini. Prema tome logična stvar da rezultat takve politike koju su podržali hrvatski građani je Izvješće o izvršenju državnog proračuna za 2007. godinu. Dakle ako su građani i birači suci onda su oni svoj sud o toj politici dali. No da više ne govorimo o onom o čemu smo raspravljali prije. Dakle dozvolite mi samo nekoliko uvodnih riječi što se tiče izvršenja državnog proračuna za prvih 6 mjeseci. Dakle realan rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesječju je bio 4,3% pri čemu je najveći realni rast zabilježen kod investicija od 9,8%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je u prvom polugodištu 6,2%. I to je nešto bez obzira koliko danas mnogi pričali mi smo predviđali, mi smo govorili međutim prošle godine u ovo vrijeme nitko nije govorio o tome da će inflacija u 2008. godini biti na razini od 6%. od 6%. Isto tako kad smo imali rebalans proračuna u 6. mjesecu mnogi su i ovdje sa moje lijeve strane, s desne strane kad se gleda odozgora govorili o tome da će inflacija biti 8 ili 10%. Međutim sad počevši od guvernera Hrvatske narodne banke preko njegovog zamjenika koji je još puno optimističniji, koji govori o 5% danas gospodin Rohatinski i svi ekonomski analitičari govore o inflaciji 6, E sad gledajte ako su bile prognoze da će inflacija biti 10, 12%. Ako fiskalna politika nije učinila ništa pa kojim je to čarobnim štapićem došlo na kraju da će inflacija biti u okvirima koji su predviđeni u rebalansu državnog proračuna koji je bio u 6. mjesecu, a isto tako koja je predviđena u fiskalnim projekcijama za naredne tri godine. Prema tome moramo znati što smo govorili prije 5, 6 mjeseci, što govorimo danas i kakvi su danas realni pokazatelji, realni rezultati. Uzimati novu statistiku za mjerenje inflacije nije dobro. Metodologija za mjerenje ovakve inflacije se koristi zadnjih 15-tak godina. I prema tome samo zbog toga da bi netko dokazao da je nešto ovako ići sad mijenjati metodologiju nije dobro. Nije dobro i zbog toga što nas i promatraju i slušaju neki drugi koji na određeni način i odlučuju o našoj sudbini. Ako ništa drugo o kreditnom rejtingu u Republici Hrvatskoj. Dakle industrijska proizvodnja u, na međugodišnjoj razini rasla u prvom tromjesječju 4,8%. U drugom tromjesječju 3,8 ili u prvom polugodištu 4,3%. Ukupan broj dolaska turista je za 5% veći nego što je bio prošle godine. Međutim, ono što nas uz gospodarski rast, uz ipak održanu inflaciju na nekim razinama najviše veseli, a to je da je na međugodišnjoj razini broj nezaposlenih smanjen za 27258 ili 10,9%. Dakle, temeljem tih gospodarskih pokazatelja prihodi državnog proračuna u prvoj polovici 2008. godine ostvareni su u iznosu od 57,7 milijardi kuna ili 11,2% više nego što je bilo u istom razdoblju i prošle godine i s tim da čisto zbog kolega koji rade na prikupljanju sredstava u državnom proračunu ovo nije isključivo posljedica inflacije, nego je ovo rezultat isto tako zahvaćanja dijela sive ekonomije što ova Vlada već radi uspješno pet godina i to se na kraju krajeva vidi u rastu državnog proračuna. Dakle, najznačajnija skupina prihoda čine porezni prihodi koji su u prvom polugodištu iznosili 33,3 milijarde kuna ili 11,8% više. Tu je prije svega porez na dodanu vrijednost 20,4 milijarde kuna ili 13,4% više. U isto vrijeme prihodi od doprinosa ostvareni su sa 19,8 milijardi ili 9,7% više nego prethodne godine. godine. Dakle, i ovi pokazatelji jasno pokazuju na određenu stabilnost u Republici Hrvatskoj bez obzira što se mi možemo slagati i što se tiče socijalne politike i što se tiče potpora jedinicama lokalne samouprave i ulaganje u infrastrukturu i potpore gospodarstvu da bi to netko htio ovako ili onako napraviti. Ali ja bih ipak dozvolite mi nisam htio reagirati kad je uvaženi kolega Linić govorio. Ne možemo mirovine smatrati socijalnom kategorijom. Mirovine su stečeno pravo koje su hrvatski građani zaradili svojim radom uplaćujući dugi niz u Mirovinski fond. Prema, tome to ne možemo govoriti o socijali. To nije socijala. To je ostvareno pravo, kao što su oni uplaćivali u Mirovinski fond za vrijeme cijelog svog radnog vijeka i neki drugi su u to vrijeme dobivali mirovinu iz tih uplata. Tako danas mi koji radimo uplaćujemo u fond da bi se iz toga isplaćivale mirovine i mi u Vladi i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ne možemo nikako prihvatiti da se mirovine tretiraju kao socijalna kategorija. No, istina je da je povećan niz socijalnih davanja. To se vidi u proračunu. No, da i oko toga se ne bi prepucavali i da ne bi pucali iz praznih pušaka mi u Ministarstvu financija smo odlučili napraviti registar svih socijalnih davanja u Republici Hrvatskoj iz jednostavnog razloga da svi konačno vidimo koja su to socijalna davanja koja ova država daje i koje primaju hrvatski građani. I sutra kad se uvede osobni identifikacijski broj mi ćemo s jedne strane imati instrument s kojim možemo pratiti, s druge strane imat ćemo na jednom mjestu popisana sva davanja i mislim da će onda moći konačno voditi jednu pravedniju socijalnu politiku. I ja mislim da se tu slaže i lijeva i desna strana Hrvatskog sabora. Ali da bi to mogli, mi jednostavno moramo doći u poziciju da imamo instrumente da to provodimo. Svi smo ostali iznenađeni i šokirani kad smo radili registar neporeznih davanja, nikad nitko se nije pozabavio s tim. Mi smo na tome radili preko godinu dana. Tako će vjerojatno biti i sa registrom socijalnih davanja. Isto tako, paralelno s tim želimo napraviti registar potpora u Republici Hrvatskoj. Isto tako da vidimo kome se daju novci, zašto se daju novci i koji su efekti tih davanja. Pa ne treba davati nekome novce samo zato što se bavi s nečim, a ne očekivati od njega da temeljem tih potpora koje dobije iz državnog proračuna ima sutra bolje rezultate ili ono što smo isticali proteklih 6 mjeseci. Nije logično ako nekome date potporu za određenu proizvodnju da bi bio konkurentan na tržištu, a da on usprkos tih potpora digne cijene u nebesa. I to je isto nešto što treba jasno i glasno reći. Jer kad pogledate kolike su potpore u gospodarstvu, kolike su potpore u poljoprivredi, onda ćete vidjeti da se ne radi baš o tako zanemarivom iznosu, nego se radi o poprilično velikom iznosu i to je nešto što sigurno kad pogledamo ovaj gospodarski rast i kad pogledamo određene gospodarske grane bez obzira da li se mi slagali da li su ove potpore velike ili male, ali da nisu takve kakve jesu bila bi uputna opstojnost podređenih gospodarskih grana. I to je isto činjenica od koje ne možemo pobjeći. Međutim, imali smo Zakon o potporama u Hrvatskom saboru i s tim zakonom smo također željeli jasno definirati tko i kako ima pravo dobiti potporu samo s jednim razlogom da sredstva državnog proračuna koristimo čim kvalitetnije. A čim ih koristimo čim kvalitetnije onda oni koji trebaju dobiti novce će biti u prilici dobiti više novaca nego što bi dobili inače. Dakle, ako pogledate državni proračun u prvom polugodištu onda je on zabilježio ukupan višak prihoda u odnosu nad nad ukupnim rashodima od 2,8 milijarda kuna ili ono što ja već govorim s ove govornice govornice treći ili četvrti puta iz razloga što i radi hrvatske javnosti i radi nas treba istaknuti neke stvari, a to je kad se mi volimo ovdje u Saboru ovisno kako nam paše u kojem trenutku prepucavati dal' nam treba mali deficit ili u datom momentu ako je netko uspio smanjiti deficit onda to želimo obezvrijediti i počet ćemo pričati da treba biti deficit veći i da deficit treba uložiti u potrošnju. Međutim, hrvatskim građanima prije svega koji pune državni proračun i hrvatskim gospodarstvenicima treba jasno reći da taj deficit košta, a taj deficit košta toliko kolika vam je stavka kamata na poziciji u državnom proračunu. I sad si uzmite koliki bi taj trošak bio da se deficit nije smanjio na ovaj nivo na koji se smanjio. Međutim, kad iz državnog proračuna sa rashodovne strane izuzmete kamate, onda ćete vidjeti da iz poreznih prihoda središnja država može u potpunosti financirati sve svoje rashode, financira kamate. A kažem, a kad te kamate eliminirate onda ćete vidjeti da je središnja država već u ovom trenutku u suficitu. To treba jasno reći bez obzira koliko se mi politički razilazili ili neslagali, a ima nekih činjenica i to mi je posebno drago danas što je i klub SDP-a podržao sve ove financijske zakone oko kojih se ne bi trebali sporiti, jer to treba biti zajednički interes. Ima drugih tema gdje možemo se politički raspravljati da li bi trebalo ovako, da li bi trebalo onako. Ali mislim da konsolidirane javne financije, da makroekonomska stabilnost i da uravnoteženi državni proračun je cilj svih nas. A da isto tako da bi to došli do toga ne možemo to napraviti i postići bez strukturnih reformi. A određene strukturne reforme su bolne i upravo zbog toga što su bolne tu je potrebno isto tako jedinstvo, a ne se politički napadati. Jer gledajte, kao što je inflacija uzela maha u prvih 6 mjeseci bilo je vrlo teško zaustaviti jer na mnoge strane nismo utjecali, tako vam je i deficit isto tako vrlo opasna stvar. Kad date nekome pravo u državnom proračunu vrlo teško ćete mu ga smanjiti. I ako to ne možete ostvariti iz tekućih prihoda ja sam vas natjerao na to da imate veći deficit, da se morate zaduživati ili kad već govorim o deficitu i zaduživanju uzmite da mi nismo uspjeli smanjiti deficit na ovu razinu na koju smo ga smanjili, da smo se morali zaduživati za 3, 4 ili 5 milijardi kuna na ovako nestabilnom financijskom tržištu kakvo je u zadnjih 6, 7 mjeseci u cijelom svijetu, a možete si misliti u kakvoj poziciji bi bila država. Ne bi bila u nimalo blistavoj poziciji. Isto tako, ako bi država imala problema sa zaduživanjem vani pokrićem tog deficita, budite sigurni da bi taj manjak sredstava osjetili naši gospodarstvenici. Međutim, naši gospodarstvenici danas ako nisu zadovoljni sa uvjetima na domaćem financijskom tržištu, mnogi od njih mogu otići van i samostalno se zadužiti. To je posljedica određene politike. Nije to ništa slučajno. Isto kao što Europska investicijska banka nama daje kredite pod istim uvjetima kao što daje članicama Europske unije, a to nije bilo prije 4, 5, 6 ili 7 godina. Dakle, i to je rezultat nekog povjerenja ili potvrda nekoga, je dobro ste nešto napravili zbog toga ćemo vas nagraditi. Zašto ovo sve govorim? Pa govorim zato što kad uzmete sve ove parametre u obzir i kad uzmete pokazatelje oko izvršenja državnog proračuna, ponavljam, možemo se razilaziti oko nekih stvari, ali isto tako neke stvari koje su dobro učinjene ne možemo negirati. I zato se iskreno nadam da i kroz ovu raspravu oko izvršenja proračuna za prvih 6 mjeseci biti će stvari oko kojih se nećemo slagati, ali mislim isto tako da ima stvari koje trebamo zajednički pozdraviti jer su dobre, a ako su dobre onda su dobre za sve nas bez obzira koja smo politička opcija. Hvala vam lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Hvala lijepo, poštovanje ministre, gospodine predsjedniče, državni tajniče i državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo, ministar je održao jedan nadahnuti govor kao da je situacija maltene ako ne blistavo, onda najmanje dobra, ali moramo se referirati na neke podatke radi javnosti, ali kako je ministar rekao i radi javnosti i radi nas samih. Činjenica je da danas u Hrvatskoj stopa rasta je puno manja nego što je bila prošle godine. Ministar je rekao, završili smo godinu sa 5,6%, sada je u prvom kvartalu bila 4,3%. Moram podsjetiti da je prošla godina bila puno, puno bolja, pogotovo što se tiče industrijskog rasta. Prošle godine smo imali industrijski rast 5,6%, industrijski rast prvih 7 mjeseci ove godine 3,9%. Prošle godine je bio preko 7 i nešto posto. Što nam to govori? Govori nam da nam se rast sigurno neće zaustaviti niti na ovih 4%, vjerojatno će biti nešto niži do kraja godine. kada gledamo inflaciju, odnosno ono s čime smo završili prošlu godinu. Inflacija se kretala nešto iznad 3%. Ove godine u 7. mjesecu je inflacija bila 8,4%. Kada uspoređujemo s jedne strane rast od niti 4% i inflacije od 8% bilo bi super kao što je ministar rekao da do kraja godine imamo nižu inflaciju. Ali o tom po tom tko je što rekao, tko je što prognozirao, vidjeti ćemo što će biti. 8% je u ovom trenutku inflacija u Hrvatskoj, duplo veća nego što je to rast. S druge strane znači da hrvatski građani neće moći pratiti niti plaćama niti onim što će kupiti inflaciju koja je na djelu danas u Hrvatskoj. Kada govorimo o državnom proračunu, prihodi poslovanja u prvom polugodištu su veći za 11,6%, rashodi poslovanja za 8,8%. To zvuči u najmanju ruku smanjiti ćemo deficit, može biti dobro, ali kad pogledamo strukturi iz čega su to prihodi najviše narasli moramo vidjeti da su prihode najviše napunili građani. Najviše su narasli iz porasta poreza na dodatnu vrijednost u odnosu 13,4%, odnosno na prošlu godinu i prihodi je bilo nešto od poreza na dobit. Znači građani, kada gledamo nominalno otprilike od ovogodišnjeg proračuna koji je planiran na 115 milijardi kuna u odnosu na prošle godine 108 milijardi kuna. 7 milijardi kuna povećanja proračuna iz PDV-a će se napuniti 4 milijarde kuna, a tko je to platio PDV, porez na dodanu vrijednost? Da li su to poduzetnici? Nisu, jer poduzetnici su u sustavu PDV-a. Oni imaju pravo na pretporez i plaćaju PDV. Platili su to hrvatski građani kroz ovu stopu inflacije od 8,4%. S druge strane rekli smo da su rashodi poslovanja nešto niže nego što su se povećavali prihodi, ali gdje se to smanjilo u odnosu na prošlu godinu? Smanjilo se zato što su umjereno, odnosno manje nego prošle godine rasle naknade zaposlenima i socijalne naknade. Zbog toga se smanjio rashod državnog proračuna. S druge strane, također u prihodima državnog proračuna, što nismo imali prošle godine su prihodi od dividendi HT-a i INA-e. Iste one dividende o kojima je kolega Linić govorio i koje smo možda mogli usmjeriti u rast plaća, znači država je uprihodovala u svoj proračun. S druge strane kada govorimo o nekim pokazateljima koji su danas u Hrvatskoj. Dug središnje države iznosio je 110,6 milijardi kuna u prvom polugodištu ove godine, što je 1,5 milijarda kuna više nego prošle godine. Inozemni dug Republike Hrvatske iznosio je 35 milijardi eura. Kao što sam rekao, svako dijete koje se rodi u Hrvatskoj, automatski je dužno 8 tisuća eura. S druge strane, bruto društveni proizvod ovo sve o čemu pričamo, iz čega bi mogli vratiti? Iz onoga da zarađujemo više nego što trošimo, da je rast veći nego što je potrošnja. Bruto društveni proizvod proizvod pokazuje da usporava i u prvom kvartalu ove godine dovelo do usporavanja rasta BDP-a sa 7% u prvom kvartalu prošle godine na 4,3% u prvom kvartalu ove godine. Kada govorimo da li naši građani imaju novca, da li bolje žive, da li žive kvalitetnije nego prošle godine? Jedan od signala nam može biti trgovina na malo. Kada gledamo realno ove godine rast prometa u prvih 7 mjeseci iznosio je 1,7%, što je za 4,9% sporija dinamika rasta nego prošle godine. Vrlo je logički zaključiti zbog čega je to? Zbog toga što građani svakim danom imaju sve manje novca da bi mogli zadovoljavati svoje potrebe. Inflacija, agregati cijena. Godišnja stopa inflacije u srpnju 2008. godine iznosila je 8,4%. i vjerojatno će neki i od kolega iz redova HDZ-a obrazlagati opet to hipotekarnim kreditima, teškom situacijom u svijetu, rast cijena nafte. Ali imaju istu takvu situaciju i druge zemlje u svijetu,

Znači 4,4% s jedne strane, imaju iste uvjete što se tiče svijeta, znači Amerika djeluje i na njih i na nas, ali razlika je u 4%-tna poena. Mislim da moramo biti malo realniji kada tražimo ispriku sa jedne strane zbog čega je takva stopa inflacije u Hrvatskoj i zbog čega ne može biti manja. Kada bi gledali možda i bliže naše susjede, možemo uzeti jednu Sloveniju koja ima 1,5%-tni poen manju inflaciju nego što je to u Hrvatskoj. Zaposlenost i plaće. Kada gledamo plaće u prvom polugodištu ove godine, pod utjecajem rastuće inflacije prvi puta je nakon dugo vremena zabilježen pad realnih plaća što konkretno znači da su hrvatski građani mogli kupiti manje roba i usluga nego što su to mogli kupiti prije od svojih primanja. Ekonomski odnosi sa inozemstvom, netko je pričao tu o odnosu koliko uvozimo, koliko izvozimo i to je osnovni problem ja mislim cjelokupne nepovoljne ekonomske situacije u Hrvatskoj i šta zamjeram što se kroz proračun ne ulaže više u razvoj u razvoj našeg poduzetništva u izvoz, jer ove godine opet imamo negativan saldo robne razmjene sa inozemstvom koji pokazuje izrazito visoku tendenciju rasta. Prošle godine smo imali kao što sam rekao već u prije izlaganju otprilike 10 milijardi eura, to je negdje 70-tak milijardi kuna, a ove godine u prvih sedam mjeseci već imamo 50 milijardi kuna, što znači nastavimo li ovim tempom vjerojatno će ta razlika biti do kraja godine 84 milijarde kuna. Kada sve skupa to zbrojimo i pogledamo, činjenica je da situacija nije u Hrvatskoj tako bajna i da rekao je ministar tko je kako glasao prošle godine, ali ja vjerujem da io ni glasački koji su glasali za HDZ vjerojatno ne glasuju za to da ova Vlada nije u stanju se boriti sa inflacijom od 8,4% i nije u stanju pomoći pomoći hrvatskim građanima da žive bolje. Ono što mi iz kluba SDP-a poručujemo je da bi bilo poštenije i da se mora napraviti i da se na hrvatske građane i da se mora napraviti neka preraspodjela u proračunu. Kakva preraspodjela? Prvo da se mora napraviti i tu ćemo dati podršku i ministru i Vladi kod strukturalnih reformi u slučaju da se bude išlo sa štedljivijim proračunom, a da se više bude ulagalo u razvoj i zapošljavanje sa jedne strane, a sa druge strane u reformu kao što smo već kroz nekoliko zakonskih prijedloga predlagali, u reformu i poreznog sustava što se tiče doprinosa građana kako bi se rasteretili građani i kako bi njihove neto plaće bile veće. Što se tiče reforme, apsolutno će biti podrška od SDP-a, ali kod reforme pogotovo kada su strukturalne u pitanju mora biti vidljivo u šta se ulaže i mora biti vidljivo da će hrvatski građani od toga u budućnosti imati imati koristi. Na žalost, mi iz ovog obračuna kao što ni prilikom prihvaćanja proračuna za 2008. godinu nismo vidjeli tu korist za hrvatske građane i upozoravali smo na mnoge situacije koje se sada dešavaju, a neke sam sada i spomenuo što se tiče realnog pada standarda hrvatskih građana, niste nas slušali. Predlagati ćemo i dalje, pripremamo neka zakonska rješenja, ja se nadam da ukoliko očekujete da podržimo vaše dobre prijedloge, da i vi naše dobre prijedloge … … /Upadica se ne čuje./ … Biti će dobri, samo bitna je i dobra volja da se konačno složimo oko toga da neke stvari treba promijeniti. Zato evo na kraju kažem da ne možemo podržati, mada je ovo tehnički samo, … … /Upadica se ne čuje./ … Da, ne možemo podržati ovaj obračun zbog toga šta je pokazao ono na što smo upozoravali, da je opet sav teret države nepovoljne ekonomske situacije pao na leđa građana koji ionako svakim danom sve manje i manje imaju novaca. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Krunoslav Markovinović. **Markovinović, evo kolega Maras netočno tvrdi, preskačući jasno zemlje koje imaju u Europskoj uniji veću inflaciju od nas, da imamo jednake uvjete kao i Europa, kao i europske zemlje što jasno nije točno. Europa ne daje toliki novac na obnovu i posljedice rata i ostalo, ali izuzetno mi je drago percepcija gospodina da je ova Vlada stvorila uvjete da se naši građani osjećaju kao da žive u razvijenim europskim zemljama. Hvala. Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, cijenjeni kolegice i kolege. Iz ostvarenja Državnog proračuna za razdoblje siječanj/lipanj 2008. vidljivo je da je makroekonomsko kretanje obilježio realan rast bruto domaćeg proizvoda od 4,3% u prvom tromjesečju 2008. godine. S obzirom na očekivani rast pojedinih makroekonomskih pokazatelja kao što su industrijska proizvodnja, trgovina na malo i turistički pokazatelji očekuje se nastavak gospodarske aktivnosti i realan rast bruto domaćeg proizvoda od 4,4% na razini cijele godine. Pritom ukupan broj zaposlenih osoba u lipnju 2008. godine iznosio je 222 tisuće 290 što je povijesno najniži broj nezaposlenih te je zabilježio međugodišnje smanjenje od 27 tisuća 258 ili 10,9%. Ostvarenje proračuna u prvoj polovici 2008. godine potvrđuje nastavak provedbe fiskalne prilagodbe. U odnosu na plan prihoda za 2008. godinu ostvareno je 49,8% ukupnih prihoda, odnosno u apsolutnim iznosima 57,7 milijardi kuna te treba istaknuti da je to za 11,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pritom su najviši međugodišnji porast zabilježili porezni prihodi od čega porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i porez na dohodak te doprinosi koji su rasli u skladu sa rastom nominalnih bruto plaća i zaposlenosti. S druge strane ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 54,9 milijardi kuna, odnosno 8,8% više nego u istom razdoblju prethodne godine a u odnosu na plan Državnog proračuna za 2008. godinu rashodi su izvršeni 47%. Gledajući programski izvršenje proračuna u prvom polugodištu 2008. godine, dobru dinamiku izvršenja imale su između ostalih i aktivnosti i projekti vezani uz poticanje poslovnog okružja, povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i programi socijalne politike. Ukupne subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvršene su u iznosu 3,6 milijardi kuna, odnosno 22,2% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Aktivnosti i projekti iz programa potpora u poljoprivredi i ribarstvu izvršeni su sa 62,85% u odnosu na postavljeni plan. Za mirovine i mirovinska primanja izdvojeno u prvom polugodištu 2008. godine 16,1 milijardu kuna što je značajan porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno je rezultat zakonskih promjena kojima je smanjena razlika između starih i novih umirovljenika i povećana izdvajanja za invalidske i obiteljske mirovine. Naknade u sustavu zdravstva i socijalne skrbi izvršene su u iznosu od 9,9 milijardi kuna. Za dječji doplatak i porodiljske naknade izdvojeno je u prvih 6 mjeseci 1,8 milijardi kuna ili 50% plana što upućuje na dobru dinamiku izvršenja programa nacionalne populacijske politike. Dakle, možemo zaključiti da je ostvarenje proračuna u prvoj polovici 2008. godine bilo vrlo uspješno. Naime, dobro ostvarenje prihoda, učinkovita raspodjela proračunskih sredstava i nastavak fiskalne konsolidacije rezultati su ostvarenja viška ukupnih prihoda na ukupnim rashodima prihoda od 2,8 milijardi kuna. Nastavno na neke iznijeta mišljenja u prethodnim raspravama i za prethodnu točku gdje se govorilo o obračunu, godišnjem obračunu za 2007. godinu. Naravno da bih istaknuo da je uvijek dobro čuti drukčije mišljenje jer ono potiče na razmišljanje, a razmišljanje dovodi do različitih rješenja. I vrijedi čuti mišljenje gospodina Linića o malom porastu neto plaća, ali da bi zaposlenici trebali imati veće plaće mislimo i mi iz HDZ-a. Standard građana je tema koja treba zanimati i okupirati sve političke stranke, ali vrijedi ponoviti standard građana može se na više načina poboljšati, ali su najdjelotvorniji načini zapošljavanje, a nakon toga pristojna i dostojna plaća. Da je Vlada stvorila uvjete za poticanje poduzetništva dokazuje činjenica da su u 2007. godini poduzetnici ostvarili najveći iznos dobiti do sada, a neke tvrtke ostvarile su porast dobiti od čak 30 do 35% više u odnosu na 2006. godinu, a o smanjenju nezaposlenosti već sam govorio. Plaće zaposlenika istodobno dok je dobit rasla do 30% su neznatno rasle ili ostale iste u tim istim tvrtkama. Ali zato ponovit ću opet nije kriva fiskalna politika, jer je ona učinila svoje, već neravnopravna i nerazmjerna raspodjela, a mjesta za preraspodjelu doista ima, a to je zadaća poslodavaca i sindikata. Zbog svega navedenog klub HDZ-a glasovat će za prihvaćanje zaključka da se prihvati izvješće o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu za prvo polugodište 2008. godine. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Nema ga. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Proračunom za 2008. osigurava se kontinuitet u izgradnji Hrvatske kao zemlje gospodarskog razvoja razvoja i napretka, ujednačenog regionalnog razvoja, komporentne snage, znanja i izvrsnosti, socijalne pravednosti i zemlje Tako i ovo polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna za 2008. godinu predstavlja kontinuitet i provođenje navedene politike Vlade Republike Hrvatske. Na početku treba istaknuti nekoliko važnih ekonomskih pokazatelja koji definiraju makroekonomsko okruženje u Hrvatskoj, u prvoj polovici tekuće godine. Tako je realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju iznosio 4,3% gdje je najbrži rast zabilježen kod investicija u kapital s realnim porastom 9,8%. Industrijska proizvodnja porasla je u drugom tromjesečju 3,8%, a broj nezaposlenih osoba smanjen je u lipnju za 27,2000 27,2000 ili 10,9%, a očekuje se i daljnje smanjenje stope nezaposlenosti do kraja godine zahvaljujući upravo naporima Vlade Republike Hrvatske. Ukupni prihodi državnog proračuna koji u sebi uzimaju u obzir prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 57,7 milijardi kuna što je za 11,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovako visok rast ukupnih prihoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2008. godine rezultat je povećanja gospodarskih aktivnosti i učinkovitije naplate poreznih prihoda. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 57,6 milijardi kuna što čini rast od 11,6%. U ovim prihodima najznačajniji su porezni prihodi koji su ostvareni u iznosu od 33,3 milijarde kuna što čini međugodišnji rast od 11,8%. Ukupni rashodi državnog proračuna planirani su za 2008. godinu u iznosu od 118,4 milijarde kuna od čega rashodi poslovanja 114,7 milijardi kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,8 milijardi kuna. 3,8 milijardi kuna. Izvršenje ukupnih rashoda u prvom polugodištu ove godine iznosilo 54,9 milijardi kuna. Iz navedenih je podataka evidentno da je ostvaren višak od 2,8 milijardi kuna. Kad govorimo o rashodima posebno bih istaknula da je u prvom polugodištu izvršeno 49,9% ukupnih rashoda za subvencije koje u apsolutnim iznosima iznose 3 i pol milijarde kuna. Važno je naglasiti i da u odnosu na 2007. godinu u strukturi ukupnih subvencija raste udio subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora, a smanjuje se i udio subvencija u javnom sektoru. Naknade građanima i kućanstvima najznačajnija su stavka rashoda, a odnose se na socijalne naknade, naknade po osnovi osiguranja i druge naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Tako je u prvom polugodištu 2008. godine, ove su naknade iznosile 28,532 milijarde kuna što dakle iznosi negdje 49,2% od plana za 2008. godinu. U okviru ovih rashoda u ovoj skupini najveći dio rashoda odnosi se na mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 16,1 milijardu kuna, te naknade u sustavu zdravstva i socijalne skrbi. Ono što bih na kraju željela naglasiti jest da je za dječji doplatak i porodiljne naknade izdvojeno u prvom polugodištu 2008. godine 9,8% više sredstava, nego u istom razdoblju prethodne godine. Na kraju želim naglasiti da podržavam izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2008. godinu. Hvala. Imamo replike. Gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo kolegica Butarin je u svojem izlaganju spomenula da je ovaj proračun koji se naslanja na prošlogodišnji proračun, osigurava da Hrvatska bude zemlja razvoja, rasta itd. I obrazložila to sa time da je u prvih sedam mjeseci industrijska proizvodnja rasla sa 3,9%. Kao da prošle godine nije rasla 5,6% i dugi niz godina prije toga više od 3,9%. Znači, to je kolegice Buterin kao da ste rekli da je Hrvatska zemlja rasta ukoliko industrijski rast bio 1,2% ili 0,6%. Razumijete, ako imate situaciju gdje imate objektivnu inflaciju s jedne strane morate osigurati kontinuirano visoku stopu industrijskog rasta. spominjali ste doprinose, odnosno zbog čega su se dobro izvršavali socijalni doprinosi itd. odnosno naknade socijalne i druge stvari. Moram reći da je taj dio suficita što je proračun ostvario u odnosu na proteklu godinu isključivo ide iz socijalnih naknada, jer socijalne naknade su najmanje rasle. Kada gledamo u odnosu na prošlu godinu 7,9%. Tako da s jedne strane ne osiguravamo dovoljan gospodarski rast, a s druge strane štedimo na socijalnim davanjima. Možda je obrazloženje toga što to ipak nije izborna godina. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. a to je pokazatelj ekonomski pokazatelj u jednoj državi, dakle gospodarskog razvoja i napretka, smanjenje stope nezaposlenosti. Jedan vrlo ozbiljan i vrlo referentan pokazatelj gospodarske razvijenosti u određenoj državi. Taj ekonomski indikator u Republici Hrvatskoj se smanjio za 10,9% u prvih šest mjeseci 2008. u odnosu na proteklu godinu. Mislim da je to dovoljan pokazatelj, ali ja bih vas inače u budućnosti zamolila da doista u potpunosti čujete ono što ja govorim ili mi se nemojte javljati za repliku. Hvala. Hvala. Replika nije vezana za točnost ili netočnost. Znači može se u replici reći, kod ispravka netočnog navoda je potrebno naznačiti što ispravljate, a u replici se može malo slobodnije. Naviknimo se na to, ništa ne smeta Gospodine predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Dobro ste se dotakli domaće proizvodnje, no međutim sa podacima za treći kvartal ove godine domaća proizvodnja, tj. dinamika rasta domaće proizvodnje je negdje na 3%, što znači da je to skoro duplo manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to su podaci svakako koji nas trebaju i moraju zabrinuti. ponavljam ono što sam već rekao u prethodnim diskusijama, dakle nema rasta plaća, nema poboljšanja životnog standarda bez proizvodnje, jer jedino što vam ostaje kao generator gospodarskog rasta, a u cilju osobne potrošnje koje je 70% čini gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj vam je na kraju rasprodaja nacionalnog bogatstva. I nema pokretača gospodarstva bez pokretanja domaće proizvodnje. I zato podatak da je ono pala za duplo u odnosu na isto razbolje prošle godine, odnosno tendencija rasta, svakako mora zabrinuti i ja ne želim dijelit argumente da tumačimo statistiku na ovaj ili onaj način. Ja želim tumačiti statistiku u svjetlu toga da one probleme koje detektiramo da upozorimo na njih i da ih rješavamo. I to bi trebala biti uloga i ovog Parlamenta u konačnici vlade i svih državnih institucija. Hvala. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa ja bih uvaženog kolegu samo podsjetila da ovdje ipak raspravljamo dakle o polugodišnjem izvješću, a ovo o čemu ste vi govorili doista ćemo imati prilike razgovarati kada budemo govorili o godišnjem obračunu državnog proračuna za 2008. godinu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Pred nama se nalazi polugodišnje izvješće. Naglašavam polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske znači za prvo polugodište 2008. godine koje ćemo naravno različito komentirati što je već vidljivo iz ovih rasprava koje su u tijeku. Ovisi da li sa stajališta pozicije koja daje podršku naravno Vladi Republike Hrvatske u provođenju svih programa pa tako i Ministarstvo financija u odnosu na zastupnike u opoziciji koji naravno imaju druge zadatke u svojim rasprava. Ja ću u svojoj raspravi dati naglasak na prihode državnog proračuna, jer ako imamo dostatne i kvalitetne prihode puno je lakše raditi njihovu raspodjelu naravno na zadovoljstvo svih proračunskih korisnika. Zato već na samom početku izražavam zadovoljstvo punjenjem državnog proračuna što je uz ne mali utjecaj povećanja cijena tijekom prvog polugodišta 2008. godine, što ne treba zanemariti ipak u najvećoj mjeri je rezultat povećane gospodarske aktivnosti i još kvalitetnijeg ubiranja različitih vrsta proračunskih prihoda. Mi koji u jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama radimo sa proračunom, bavimo se sa proračunom, također možemo posvjedočiti i na terenu u gradovima, općinama trend rasta proračunskih prihoda posebice poreznih prihoda, što generalno svjedoči o povećanim gospodarskim aktivnostima, a to je očigledno i ako se prate podaci o povećanom broju uposlenih i smanjenju nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje o čemu govori najmanja anketna stopa nezaposlenosti za 2007. godinu koja se spustila ispod 10%, o čemu govori samo 222 tisuće i 290 290 nezaposlenih osoba u lipnju 2008. godine što je najmanje od postojanja samostalne i nezavisne Republike Hrvatske Domovinskog rata. Samo ću podsjetiti da su prihodi državnog proračuna Republike Hrvatske u 2004. godini bili 80 milijardi kuna u 2005. godini 85 milijardi kuna, u 2006. godini 95 milijardi kuna. U 2007. godini 108 milijardi kuna. A u prvom polugodištu ove godine 57,7 milijardi kuna ili gotovo 50% od plana. Naravno bez prihoda od turizma. A što nas vodi prema zaključku da su proračunski prihodi u zadnjih 5 godina uključujući prognozu za 2008. godinu porasli sa 80 na gotovo 120 milijardi kuna proračunskih prihoda. Rast koji je definitivno bilo teško predvidjeti isto kao što je bilo skeptika i prilikom donošenja proračuna za 2008. godinu kad su planirani prihodi evo koji se hvala Bogu realiziraju u punoj mjeri. Naravno skeptici dolaze sa druge strane sabornice. Promatrajući ukupne prihode proračuna u prvoj polovici 2008. godine ostvarene u iznosu od 57,7 milijardi kuna vidljivo je povećanje u odnosu na isto razdoblje 2007. godine za nemalih 11,2%. Prihodi poslovanja u prvoj polovici 2008. godine iznosili su 57,6 milijardi što čini međugodišnji rast od 11,6%. Značajan rast zabilježila je i najvažnija skupina prihoda tj. porezni prihodi. Porezni prihodi su u prvom polugodištu 2008. ostvareni u iznosu od 33,3 milijarde kuna čime bilježe međugodišnji rast od 11,8%. U strukturi poreznih prihoda najveći doprinos ukupnom rastu daju prihodi od poreza na dobit i prihodi od poreza na dodanu vrijednost. Porez na dobit u prvoj polovici 2008. godini iznosi 6,2 milijarde kuna što čini rast od 17,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Porez na dodanu vrijednost također bilježi u prvom polugodištu 2008. godine nemali rast od 20,4 milijarde kuna a što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 13,4% naravno uz očekivanu dobru turističku sezonu očekuje se i daljnji rast prihoda od PDV-a. Ovaj rast prate i doprinosi kao i prihodi od imovine te ostali prihodi svi osim trošarina koji su ciljano u jednom dijelu smanjene. Vjerujem da je ovakav rast proračunskih prihoda rezultat uz sve navedeno i kontinuirane politike bez političkih stresova u zadnjih 5 godina. Te isto tako da će ovakav pristup planiranju i upravljanju proračunskim prihodima pozdraviti svi proračunski korisnici koji u proračunu participiraju sa sve većim sredstvima kao što pozdravljaju i zastupnici Hrvatske demokratske zajednice. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ova rasprava o ovom polugodišnjem izvršenju proračuna je čini mi se dosta općenita. Ja bih htjela reći nekoliko stvari koje se tiče izvršenja proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i na tom primjeru možda pokazati nešto što se čini mi se ove godine više nego inače dešava kod izvršenja proračuna i kod drugih proračunskih korisnika. Zašto mi uopće raspravljamo ova polugodišnja izvješća ovdje u Hrvatskom saboru? Prvo s jedne strane da vidimo na koji način ono što smo mi ili većina ali mi kao Hrvatski sabor utvrdili kao državnu politiku da tako kažem jer ako negdje se vidi državna politika i ono što država radi to se vidi u državnom proračunu. Na koji način Vlada i općenito izvršna vlast tu politiku To je jedna od svrha zašto mi raspravljamo uopće godišnje, ovo polugodišnje izvješće. Ako pogledamo izvješće ovog Ministarstva prosvjete moram reći dva su trenda bila kroz ovih skoro 10-tak godina koliko ja pratim ta, proračune. Jedno kad je bilo moderno narihtavati na 50%. I drugo, drugi trend kada su prikazivali, ja se nadam objektivno troškove koje su napravili. Ovo izvješće iz ove godine spada u ovaj drugi. Vi recimo u našem ovom Ministarstvu obrazovanja imate postotke izvršenja od 6% do 100% u polugodišnjem periodu. I to sve kao, kao takvo ne bi bilo dramatično da to nije uopće mjesto. Ja imam da se razumijemo razumijevanja za funkcioniranje samog sustava. Meni je jasno da neke stvari, nabavke i opremanja škola i takve stvari se rade primarno tijekom srpnja i kolovoza kad nema nastave i logično mi je da te stavke nisu izvršene. No međutim imamo ovdje brojne stavke koje su trebale barem djelomično ili u višoj, većoj mjeri biti izvršene. Zašto je to za obrazovanje osobito važno? Ako i u jednom sektoru je važan kontinuitet, ako je i u jednom sektoru važno imati male korake i male pomake onda je to u obrazovanju. Ovakva dinamika trošenja sredstva iz proračuna pokazuje da mi zapravo ne znamo što hoćemo napraviti s obrazovnim sustavom? Ovisno o tome kakve su volje ljudi u Ministarstvu tako nam je u siječnju prioritet projekt «A» pa jako puno novaca imamo za njega jer eto to je blizu proračuna. Onda se sjetimo u travnju da nam se to više zapravo ne da raditi jer nam je naglo postalo jako bitno provesti projekt «C». «C» nemaju nikakve veze. I to se jasno vidi u državnom proračunu. Da je politika koja se vodi u obrazovanju svim onim nužnim i bitnim promjenama nekonzistentna i konfuzna. I na koncu konca da radimo stvari, a da zapravo niti ne znamo zašto ih radimo. Nekoliko primjera. Primjena udžbeničkog standarda, izvršeno ispod 10%. To je trebalo biti izvršeno 100%. Sve s udžbenicima je bilo gotovo. Moralo biti gotovo do 6. mjeseca jer su katalozi bili gotovi 15.4. Ništa nema šta se radi dalje od svibnja do kraja godine. Ista stvar, izrada udžbenika deficitarnih u strukovnom školstvu. Izvršena 26%. To bi moralo biti gotovo u prvih 6 mjeseci. Vijeće učenika, Vijeće poučavatelja. To vam je jedan od onih prošlogodišnjih ministrovih projekata kad je bio jako važan. Izvršeno ispod 1% jer ove godine taj projekt više nije važan. A ostao je kao proračunska stavka. Projekt reforme osnovnog obrazovanja. Znate s koliko je izvršeno? S 4%. 3,85. Ispod 4%. Šta, ja sad pitam jel' to znači da smo odustali od HNOS-a smo odustali od HNOS-a ili što, što, u što zapravo se to, u šta se to odnosilo? Modernizacija programa strukovnog obrazovanja. 3,93. To je moralo biti gotovo ako smo to za ovu proračunsku godinu radili a da, a škola počinje ponavljam 1. rujna. To je do lipnja moralo biti gotovo. Revizija postojećih izrada novih programa u sustavu srednjeg školstva. Izvršeno 7,05. I takvih stavki na ovim stranicama imate koliko god hoćete. Imate i suprotnih primjera. Smještaj i prehrana studenata u studentskim centrima. Sve je izvršeno sa 60, 70%. Jel' to znači da nećemo imati dosta novaca za drugih 6 mjeseci? Kao što je to ministar odgovorio na odgovoru na jedno pisano zastupničko pitanje. Da će oni to iz nekakve svoje zalihe pokriti. Pitanje je postavio kolega zastupnik iz HDZ-a pa je onda ministar tako odgovorio. Da smo mi iz oporbe postavili odgovor bi bio vjerojatno drugačiji. … /Upadica se ne razumije./ Dakle jel' to znači da neće biti dosta novaca? I to naravno onda otvara jednu drugu priču. Kad smo kao zastupnici kod donošenja proračuna pisali amandmane i rekli: «Ljudi moji to neće biti dosta.» Onda se odbijalo i govorilo da mi nemamo pojma i da će biti dovoljno novaca. Sad se pokazuje da neće. Prošlu točku smo raspravljali o obračunu proračuna za prošlu godinu i onda u tom obračunu naravno sve bude na 100 čisto ko suza. Ja pitam kak dođemo sa 6% na 100% izvršenja u manje od 6 mjeseci. Tajna se krije u preraspodjelama. Prošle godine Ministarstvo prosvjete je od 15. studenog do 15. prosinca napravilo, dakle u 4 tjedna 6 internih preraspodjela unutar proračuna i svaku od tih 6 uredno objavilo u “Narodnim novinama“. Ja se pitam tko donosi proračun u ovoj državi Sabor ili ministarstvo, odnosno Vlada kroz odluke o preraspodjelama. I onda ćemo mi opet da pokrijemo nekonzistentnost, nejasnost u politici Vlada donijeti odluke o preraspodjeli proračuna i na kraju godišnji obračun čist ko suza, sto Da li se radilo ono što je Hrvatski sabor utvrdio kao prioritet? Ne. Ali na papirima izgleda sve dobro i zato mislim da kad raspravljamo i o ovim polugodišnjim izvješćima je bitno malo pogledati i ove kako bih rekla sektorska izvršenja jer oni zapravo pokazuju kakvu politiku vodimo. Sudeći po podacima izvršenja državnog proračuna za Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta u prvih 6 mjeseci politika je nekonzistentna, ne zna se što hoće i pitanje je koliko je to dobro za Hrvatsku. Mi smo govorili da nije, pisali amandmane, molili, kumili, nije prošlo, a ja se samo nadam da s druge strane i Ministarstvo financija će na neki način prema ovim drugim proračunskim korisnicima obzirom da je na neki način iznad njih da tako kažem kod samog planiranja proračuna dati i naputke da to planiraju realnije. Stoga ja na neki način molim onda ako nikako drugačije ovako javno i ljude iz Ministarstva prosvjete da kad planiraju svoje proračune planiraju ih sustavno, jer upozoravam ponovno promjene u obrazovanju moraju biti takve da su polake, da su kontinuirane, a ne nekako iscjepkano i parcijalno kao što ih mi radimo, a to ovaj proračun najbolje dokazuje. Hvala lijepa. Hvala. Ima replika gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Evo, podsjetit ću kolegicu Lugarić da je Proračun za 2008. godinu donesen u ožujku ove godine. Isto tako da tek nakon donošenja usvajanja državnog proračuna proračunski korisnici su mogli krenuti sa aktivnostima postupaka javne nabave. Imate pločicu pa se javite kolegice, nema problema. Replika je. Da. Znači, ako je u ožujku donesen državni proračun, proračunski korisnici kreću tek nakon toga u suglasnosti županija i sve ostalo kako na području školstva tako na području zdravstva, socijale i ostalih sa postupcima javne nabave, odobravanja pojedinih projekata kupovinom. Također podsjećam da su proračunski korisnici obveznici poštivanja Zakona o javnoj nabavi, te da postupak javne nabave ima u svakom slučaju ovisno o vrijednosti predmeta nabave propisanu proceduru i rokove provedbe. Ja iskreno vjerujem da će ovi iznosi koji su planirani u proračunu biti i potrošeni namjenski tijekom ove godine, pa podsjećam vas da je Proračunom za 2008. godinu planirano povećano ulaganje u osnovno školstvo od gotovo 10%, u srednjoškolsko obrazovanje preko 12% u odnosu na prethodnu godinu, visokoškolsko obrazovanje gotovo 10% itd. itd. Znači, dajmo vremena proračunskim korisnicima da u skladu sa zakonom provedu postupke, a sredstva su planirana u proračunu i vjerujem da će namjenski biti i utrošena. Hvala. Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega, sva sreća da nam je ministar različit. To bi vaše obrazloženje i vaše pravdanje, drago mi je da imate potrebu se pravdati, znači da sam u pravu, imalo smisla da ovom ministru nije već peti proračun. Isti ministar, ista posla u ministarstvu, sve su znali. Ovdje govorite da je to kontinuitet, da je to najbolja politika, da samo nastavljamo. Onda zaista ovo vaše pravdanje nema smisla. Ispravak gospođa Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Javila sam se za ispravak netočnoga navoda uvažene kolegice Lugarić koja je u svome izlaganju iznijela niz netočnih navoda na koje ona, naime selektivnim pristupom čitanja proračuna za, razdjela za obrazovanje. Pošto ja njoj ne sporim jer ona je na desnoj strani ove sabornice, ali netočnih navoda selektivnim pristupom nije dokazala da je to točno, jer nije rekla i nije pogledala sve one stavke koje su izvršene, koje su Jer jako dobro kolegica zna funkcioniranje i sustav obrazovne, odnosno školske godine i život škole u jednoj fiskalnoj godini. Prema tome, ne mogu se s ovim složiti, a s kolegicom se mogu složiti da u obrazovanje treba dati više sredstava. Ali draga kolegice i ostali kolege, hrvatska Vlada to i čini iz godine u godinu. Evo kolega Huška je rekao koliko je hrvatska Vlada u proteklom razdoblju povećala za razliku od onih nekih drugih Vlada ulaganja u obrazovanje. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo na kraju šta reći. Ovo je jedan obračun šestomjesečni. Intencija Kluba zastupnika SDP-a i prilikom ovog obračuna i prilikom rebalansa proračuna kada smo ga imali u šestom mjesecu na dnevnom redu je bila da se hrvatski građani stave u prvi plan. I ne samo prilikom tih rasprava, nego i prilikom prijedloga koje smo davali tijekom prvog polugodišta sjetit ćete se svi prijedloga izmjena poreznog sustava, rasterećenja plaća, povećanja plaća hrvatskim građanima. Tako je i u smislu ove rasprave i rebalansa proračuna u šestom mjesecu bila ideja da vidimo što možemo napraviti u narednih šest mjeseci da pomognemo, da pomognemo i ministru i njegovoj ekipi sa nekim prijedlogom kako bi situacija za hrvatske građane bila bolja. Na žalost, osjećaj je takav sada da situacija u Hrvatskoj nije dobra. Inflacija je na djelu. Hrvatski građani realno zarađuju manje nego što su zarađivali proteklih mjeseci i godina, realne plaće padaju i na žalost mogu svakim danom sve manje i manje kupiti za ono što zarade. Zato na žalost ne možemo podržati kao što nismo podržali ni rebalans proračuna. Ne možemo podržati ovaj obračun jer smatramo da nije pravedan, … da nije pravedno da hrvatski građani kroz PDV plaćaju troškove države koja bi mogla te troškove smanjiti i usmjeriti ih na veću korist hrvatskih građana. Nije pošteno da hrvatski građani će u ovoj godini platiti 4 milijarde kuna više PDV-a kroz cijenu svih proizvoda, usluga, a najviše kroz cijenu goriva koje je, kako smo imali raspravu prije neki dan u Saboru, na žalost kako se cijena na tržištu svjetskom mijenja, ona ne pada. Tako da na kraju, evo opet će hrvatski građani podnijeti najveći teret, a život u Hrvatskoj će svakim danom biti sve lošiji. I ono, naravno da od te konstatacije ne možemo pobjeći, ali nema koristi. Mi ćemo do kraja godine opet najavljujem inicijative Kluba zastupnika SDP-a zakonske, kako bi se standard hrvatskih građana poboljšao. Ja se nadam, a ministar je tu dao i pružio ruku ukoliko prijedlozi budu dobri, a biti će da i vladajuća koalicija podrži prijedloge koje će SDP uputiti Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno u ime predlagača, gospodin Ivan Šuker, ministar financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dozvolite mi samo nekoliko komentara na raspravu iz razloga što ne možete govoriti samo o jednoj strani, pa se onda vratiti na drugu i onda to kad slažete kad bi to konzistentno složili, onda bi vidjeli ili bi imali deficit 15% ili bi morali povećati o-ho-ho porezne prihode. to je stvar retorike i ja to prihvaćam. Zato mi dozvolite da ipak iznesem nekakve pokazatelja koji, možemo se mi politički slagati ili ne slagati, ali oni ipak ukazuju na nekakve trendove koji nisu sjajni, ali su dobri. S druge strane, kad govorimo o inflaciji, onda moramo znati da inflacija koliko ima nekakvu inicijalnu kapsulu koja je pokreće, ona ima iznimno bitan faktor je psihološki i razgovarajte sa svim stručnjacima koji se bave sa inflacijom, vidjeti ćete da taj psihološki moment nakon onog početnog dijela najbitniji. Zašto govorim? Zato što su neki krajem prošle godine naprosto iz političkih razloga počeli licitirati sa tom inflacijom. Inspekcijske kontrole u 7. mjesecu su jasno pokazale da su neki neopravdano digli cijene. S druge strane, ako date nekome subvenciju za nešto zbog toga da ne bi porasle cijene nečega, pa ne može se dogoditi da taj u proljeće digne cijenu 20%. Dakle, ali to je sve posljedica određenih događanja, no kad govorimo o Hrvatskoj i kad je želimo usporediti sa drugim zemljama nemojmo nikada smetnuti s uma da za razliku od ostalih 27 zemalja Hrvatska ima troškove obnove i što direktne, što indirektne troškove rata negdje oko 8, 9 milijardi kuna. I kad bi iz rashodovne strane proračuna izuzeli tih 8, 9 milijardi kuna, onda bi imali 5 milijardi suficita i onda bi mogli govoriti da li ćemo to pretvoriti u povećanje određenih socijalnih prava, dali od smanjenja doprinosa i na takav način povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dakle mogli bi razgovarati o niz tema. Ne želim s ovim što sam rekao tražiti ispriku za nešto, ali ako želimo uspoređivati 2 stvari, onda ih moramo svesti nekako na istu razinu da ih možemo uspoređivati. Druga stvar, ovdje sam slušao proteklih godina usporedbe sa Estonijom, sa Litvom, one su sjajni, oni su ovakvi, oni su onakvi. Danas i Letonija i Litva i Estonija daleko lošije stoje od Hrvatske. Imaju daleko veće vanjsko zaduženje, imaju daleko veću inflaciju. Prema tome, nemojmo kad nam paše malo ovako, kad nam paše malo onako, ali također kad govorimo što su pokazatelji da li se neke stvari dobro ili loše razvijaju, to je povećanje zaposlenosti ili smanjenje nezaposlenosti i kad komparirate stanje broja zaposlenih krajem 2003. godine i koliko ih ima danas i kad komparirate broj nezaposlenih, onda ćete vidjeti da imamo skoro 100 tisuća manje nezaposlenih i 150 tisuća više zaposlenih. E sad, ako je istina o gospodarskoj situaciji u Republici Hrvatskoj je vaša, onda mi nije jasno kod koga rade ti ljudi. Druga stvar, nekoliko puta ste danas u ime kluba rekli da treba poticati razvoj, treba poticati proizvodnju itd., a s druge strane kritizirate kad se poduzetnici zadužuju vani za proizvodne pogone i proizvodnju. Nitko ne odobrava zaduživanje zbog potrošnje, ali kad govorite o vanjskom dugu, onda ne možete reći dug države je toliki, a onda vanjski dugovi ukupno 35 milijardi eura. Trebate isto tako reći koliko se udio države smanjio u vanjskom dugu ili isto tako da je ostao deficit na nivou kojeg smo naslijedili od 6,2%, koliko bi danas bio taj javni dug? Jer javni dug i deficit se može financirati isključivo ili iz zaduživanja ili iz privatizacijskih prihoda. I kad govorimo o privatizaciji, reci te mi koji to veći privatizacijski prihod ova Vlada napravila u odnosu na to kako su radile bivše vlade. Praktički ni jedan, osim što smo dali hrvatskim građanima najvrjednijih hrvatskih tvrtki dali mogućnost da to kupe. I ono što bih na kraju želio reći, drago mi je gledajući kolegu Marasa kad je govorio ovdje da je koristio materijale Ministarstva financija, ako ništa drugo … /Govornik se ne razumije./ … poslužili su vam kvalitetno za raspravu, vi ste određene stvari gledali drugim ali ja na žalost to dok sam bio saborski zastupnik nisam mogao koristiti. Naprosto ti materijali su bili takvi da se nisu mogli koristiti, dakle ipak i s te strane imamo jedan iskorak. Pa dobro, i Gospodarske komore, hajde. I kad govorimo o smanjenu troškova, onda hajde recimo, vi ste ovdje poprilično patetično rekli o tome da će hrvatski građani uplatiti toliko i toliko više PDV-a. Pa kad ste toliko rekli, onda bi bilo korektno da ste rekli da najveći dio toga je otišao u sanaciju u zdravstvu, a to zdravstvo je prije svega zbog hrvatskih građana, pa prema tome nemojmo kad nam paše govoriti ubrati će se od hrvatskih građana više, a kad se ti novci vrate direktno hrvatskim građanima, to zanemarujemo. Dakle, zato treba uvijek gledati lijevu i desnu stranu, a kad govorimo o visini određenih poreznih stopa, onda rashodovna strana proračuna definira poreznu politiku. Ako nećete imati veliki deficit onda je jasno što trebate imate, ova Vlada u 5 godina nije povećala niti jedan porez, dapače neke poreze je i smanjila. No, u svakom slučaju hvala vam lijepo na raspravi i objeručke prihvaćam vaš prijedlog kao što ste i vi prihvatili moj da oko određenih stvari ako su kvalitetne da podržimo jedni druge. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kad se steknu uvjeti